Pozivam poštovanog zastupnika Dubravka Bilića u ime kluba SDP-a da iznese njihovo stajalište. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Evo na početku bih rekao u ime kluba SDP-a da pozdravljamo inicijativu i proceduru Ministarstva kulture za donošenje novog Zakona o muzejima te ćemo naravno podržati ovaj prijedlog za drugo čitanje. Također mi je drago da se u postupku donošenja izmjena i dopuna postojećega Zakona o muzejima iz 1998. godine koja je započela još početkom 2013., dakle u siječnju 2013. kada je Hrvatsko muzejsko vijeće imenovalo Povjerenstvo za izradu izmjena zakona iz 1998. godine. No, nakon cjelogodišnjega rada povjerenstva utvrđeno je početkom 2014. godine i odlučeno je da se ide zapravo u izradu novoga zakona. Mislim da je gotovo 17 godina primjene postojećega zakona bilo dovoljno i da je došlo vrijeme da se zakon osuvremeni te da se prilagodi stanju u hrvatskom životnom prostoru. Ono što je na početku važno napomenuti jest činjenica da stručna i javna rasprava traje gotovo dvije godine i ne stoji često izražavana zlonamjerna netočna tvrdnju da je rasprava provedena tajno da se priprema rasprodaja hrvatskog kulturnog blaga, degradira muzejska djelatnost ili nešto slično. To što je hrvatska javnost kulturna javnost bila relativno nezainteresirana u ove dvije godine sve dok se rasprave, javne rasprava, sve dok se u priču nije uključilo dovoljno žute boje to je već jedan drugi problem koji muči hrvatsko društvo a posebno intelektualnu zajednicu. Umjesto da se raspravlja o mjestu muzeja u društvu, o njihovim postavima, izložbama priča se svela na stručna zvanja unutar muzejska struke što je jako zapravo žalosno za sve nas. Jučer smo također raspravljali o Izvješću HRT-a koje smo uglavnom sveli na informativni program, na Dnevnik i Otvoreno, a zaboravili smo na sate i sate glazbenoga programa, dramskoga, poezije, dokumentarnoga programa, dječjeg programa, te brige, sustavne brige o hrvatskom jeziku o čemu se je nešto malo i govorilo. No, vratimo se muzejima koji su, Zakonu o muzejima koji su pred nama je i tih 50 članaka kojima se pokušava sagledati sadašnje stanje i u manjoj mjeri revolucionirati budućnost muzeja i muzejske djelatnosti iako ovaj zakon ni po čemu nije revolucionaran nego evo jednostavno sagledava situaciju u kojoj se nalazimo. Na početku bih iznio jednu osobnu primjedbu na nedostatak u zakonu. Naime, već je kolegica koja je raspravljala prije mene u ime kluba HSU-a da nema jasne definicije muzeja. I meni se doista čini iako se u članku 3. u točki 1. i u točki 5. objašnjava što je muzej, što je muzejska djelatnost, doista bi trebalo prenijeti onu ICOM-ovu definiciju muzeja koja je donesena 2007. godine na njihovoj skupštini u Beču koja na posebno mjesto stavlja posjetitelja, pojedinca, demokratskog građanina koji u muzeju ući, proučava i u konačnici uživa. Nadam se da će se u periodu do drugog čitanja u kulturnoj javnosti upravo oko mjesta muzeja, njegovoj ulozi u razvoju demokratskog, propitujućeg, tolerantnog i kreativnog društva razviti najjača rasprava. Da će se postaviti pitanje komuniciraju li muzeji samo sa poviješću ili sa sadašnjošću. Da li su mjesto deponiranja ili su mjesto otkrivanja novoga? Koliko je važno da publika vidi, ocjeni, sudjeluje i kritički promišlja svoju povijest, sadašnjost i u konačnici svaki pojedinac svoje bivanje. Govorim to jer je tijekom 2014. godine gotovo 300 hrvatskih muzeja, zapravo njih 280 ili 281 posjetilo 4 milijuna i 700 tisuća građana. Miliju više nego 2013. godine. A samo u noći muzeja koja je doista u mnogome pomogla da se muzejska djelatnost, muzeji općenito približe našim građanima 300 tisuća ljudi. To je znak da publika treba muzeje ali i da muzeji trebaju publiku. Bitno je ukratko naglasiti i da se ovim izmjenama da u sklopu svoje redovite muzejske djelatnosti sami muzeji ostvaruju i prihode što su mnogi već i do sada, evo mnogi su rekli i do sada radili ali i da se ti prihodi usmjeravaju u razvoj muzejske djelatnosti. I da se muzeji sve više oslanjaju upravo na taj dio prihoda. Malo istražujući o muzejima vidio sam recimo da norveški muzeji gotovo 40% prihoda ostvaruju upravo od svojih posjetitelja dok je u Hrvatskoj to u mnogome manje jer evo i u ovim brojkama od 4 milijuna i 700 posjetitelja jako puno muzeja je zapravo bilo besplatnih ulazaka. Međutim, bitno je da muzeji upravo odredbom ovoga, prijedlogom ovog zakona tu taj prihod koji ostvaruju ulažu u razvoj muzejske djelatnosti. Ono što je još važno naglasiti je članak 47. a to je da se izmjeni novi članak koji mijenja članak 58. staroga zakona kojima se omogućuje manjim sredinama do 10 tisuća stanovnika prije svega centrima za kulturu, pučkim učilištima ili drugim ustanovama da organiziraju muzejsku djelatnost. U starom zakonu se je stvorio jedan veliki problem jer su mnoge sredine bile prisiljene izdvajati muzejsku djelatnost iz učilišta ili centara za kulturu i nažalost to se je pokazalo neodrživim. Evo kolega Milinković je nešto, Milinović je jer su se muzeji sveli na ravnatelja koji je bio sve i ravnatelj i kustos i muzejsko osoblje i onda je naravno bilo problema u samom funkcioniranju i samoj biti koju bi muzej trebao ostvarivati. Ovim se omogućuje manjim sredinama da prezentiraju javnosti građu koju su prikupili na svome području, tu se prije svega nalazi o etnološkim, manjim dijelom arheološkim zbirkama te da na taj način povećaju i ponudu, kulturnu ponudu za svoje sugrađane ali ne samo za njih nego i za turiste koji im dolaze. Ono što je isto važno napomenuti a to je i da se po prvi puta spominje pojam virtualnoga muzeja iako tu doista vlada, u svjetskim razmjerima vlada priličan kaos i priličan nered jer je vrlo teško upravljati nečim nečim što je virtualno, pogotovo jer imamo puno samostalnih inicijativa, puno samostalnih projekata koji se nazivaju različitim imenima. Međutim, važno je da se ovo spomene i da će se definirati, ja se nadam kroz pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja koji je najavljen da će se donijeti nakon usvajanja samoga zakonima. Ono što je izazvalo najviše bure, to su zapravo zvanja i stručno napredovanje. Potrebno je razjasniti da se dakle ne radi o borbi za veću plaću i prelasku u veći platni razred nego o stručnoj identifikaciji i znanstvenoj valorizaciji rada unutar same ustanove, unutar samoga muzeja, odnosno same struke. evo ima primjera da ima muzejskih djelatnika koji imaju i viša stručna zvanja a zapravo su plaćeni za niže niže radno mjesto jer jednostavno takvih zvanja, odnosno takve kategorizacije plaćenih radnih mjesta u tim ustanovama nema. Dakle ovdje je važno napomenuti da se radi o stručnim zvanjima a javna rasprava koja će uslijediti pokazati će zapravo da li je popis stručnih zvanja preširok ili preuzak po meni bi trebalo zapravo ostaviti javnosti da donese konačni sud, a onda Ministarstvo kulture zapravo da vidi kako će to javnost reagirati na ovaj prijedlog. Već sam u replici obrazložio, a to moram reći u ime knjižničara, dakle da su knjižari nepravedno tu prozvani zapravo kao ostalo osoblje. Oni jesu stručno osoblje. Isto tako u povijesti muzeja je poznato da su zapravo knjižari često bili i osnivači odnosno utemeljitelji muzejske djelatnosti i da su se kroz svoj radni vijek zapravo brinuli i ustrojavali rad muzeja tako da oni ni u kom slučaju ne mogu biti ostalo ili ne daj Bože pomoćno osoblje. Međutim njihovo stručno napredovanje, njihova stručna zvanja riješena su drugim zakonskim prijedlozima. I već je ovdje bilo zapravo riječi da je ovo uz Zakon o knjižnicama, Zakon o arhivima i još neke druge zakone koji reguliraju životni životni i radni prostor u kulturi zapravo jedan od organskih kulturnih zakona i zato je važno da ga se osuvremeni. Mnoge su zemlje različito pristupile rješavanju ovog problema. Evo spomenuta Norveška recimo uopće nema Zakon a ima daleko više muzeja, daleko više zaposlenih ljudi u muzejima i daleko više posjetitelja u muzejima što ne znači da se država ne brine dapače. Država se izrazito i jako puno brine o muzejima, ali rješavaju upravo ove zakonske okvire kroz tzv. bijele papire koje donosi savjet muzejskih djelatnika zajedno sa vladom. Bilo je govora i o financiranju muzeja drugdje pa se često spominjala Engleska. U Engleskoj također postoji zakonski definirana obveza financiranja samo nekolicine muzeja. Djeluje jako veliki, veliki broj muzeja regionalnih, lokalnih, gotovo seoskih koji ostvaruju ne samo materijalno odnosno ekonomsku zadaću nego prije svega kulturnu zadaću za svoje male sredine. I ono što je zanimljivo, isto tako u Engleskoj ne postoje standardi za muzejsku djelatnost nego se oni donose unutar same struke koju čini evo doista veliki, preko 2000 različitih muzeja. I ono što je bio veliki prijepor, a to je osnivanje trgovačkih društava. društava. Ne mogu iščitati iz ovoga prijedloga da se namjeravaju postojeći muzeji pretvarati u trgovačka društva, dapače oni ostaju javne ustanove jer ih osniva ili ili Republika Hrvatska ili lokalna zajednica, a svi oni koji se osnivaju privatnom inicijativom zapravo mogu postati trgovačka društva i jesu trgovačka društva. Ono što je najveći strah zapravo je da država ne bi financirala ta trgovačka društva. Međutim, Ministarstvo kulture već dugi niz godina financira zapravo projekte, a ne ustanove i to je važno naglasiti. To je započelo ne znam točno koje godine, ne mogu se ovaj čas sjetiti, ali to je proces koji razdvaja instituciju od samoga projekta. Doista država financira one muzeje, one ustanove kojih je osnivač i to je u redu. Međutim, pojavljuju se evo mnoge male ustanove u kulturi koje zapravo putem ovih programa ostvaruju državne potpore za određene projekte, stoga ne vidim strah da bi se novac poreznih obveznika slijevao u privatna trgovačka društva i na taj način se evo recimo osiromašivala supstanca hrvatskih građana. Ono što je možda još evo iz ovih inicijativa i prijedloga s kojima smo kao zastupnici bili obasuti tijekom javne rasprave je činjenica da u Hrvatskoj postoji 10-ak eko muzeja, dakle malih nekakvih botaničkih kombinacija, botaničkih, etnoloških, etnografskih i različitih Hvala vam lijepo poštovani kolega Bilić. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Jasen Mesić, prva replika.

(HDZ)** Prvo sam vam samo htio reći predsjedniče da Boro Grubišić nije iz kluba HDZ-a, to se možda on tako želi predstavit što piše na tabli pa molim da se… … Čisto da se zna da govori drugi klub. Ali što se tiče kolege mislim da je kolega dobro i razumno i dobronamjerno želio sagledati zakon. Niti mene ne bi to kolega brinulo pa me možda pomalo i plašilo, ove bojazni što ste na kraju rekli, da istovremeno nemate ključnu promjenu koja baca novo svjetlo ovo vezano za trgovačka društva. Imate pa i sami ste rekli ajde da kažemo kolokvijalno labavu definiciju, imate promjenu nivoa potrebne dokumentacije i imate odjedanput u definiciji i trgovačka društva. E sad kad to troje povežete u jednu liniju hipotetski se otvaraju različite mogućnosti, istovremeno ne vidite podzakonske akte koji će biti ili neće biti i naravno da to izaziva bojazan. Muzeji su ponegdje, ovo što ste vi govorili primjere industrije. Imate muzeje u svijetu koja imaju više posjetitelja godišnje nego cijela Hrvatska turista godišnje, ogromni brojevi, ogromna industrija. Ovi muzeji koji ste rekli da se vani financirani od države interesantno ulaz je besplatan.

Dakle, u HDZ-u nisam nikad u životu nisam bio a neću ni bit, da tako da je ova ispravka vrlo dobra. Hvala lijepo na, gospodine Mesiću na ovom dobrom zapažanju, još uvijek ste skoncentrirani. Kolega govorili ste o muzejima u gradovima do 10 tisuća stanovnika, članku 47. ovoga zakona. Zar vi mislite da nakon izglasavanja Zakona o dohotku, pardon kojim je oduzeta dio novčanih sredstava našim općinama i gradovima, da će muzeji nakon što moraju financirati dobrovoljna vatrogasna društva, pa ako žele dječji vrtić moraju ga i sami osnovati i djelomično financirati zaista mogu steći toliko novaca ili imati toliko novaca da bi te općine i gradovi do 10 000 stanovnika mogli, dakle biti osnivači i financijeri jasno muzeja u svojoj sredini. Bilo bi dobro kada bi ova brojka od 10 tisuća bila promijenjena na 35000. To bi već bilo onda već drugačije.

malih i manjih gradova, a nešto od njih su i općine koje imaju i kulturne potencijale, ali isto tako i kulturne strategije i financijske kapacitete da mogu osnovati i imati takve institucije. Uvijek je stvar i prioriteta u budžetiranju da li ćete odvojiti 500 tisuća kuna za nogometni klub ili ćete pronaći 200 tisuća kuna da u sklopu već postojeće institucije, učilišta ili Centra za kulturu omogućite zapošljavanje jednoga kustosa i da uz postojeće resurse u zaposlenicima, dakle u ravnatelju, u računovodstvu, čišćenju itd. omogućite svojoj zajednici da se predstavi svijetu i sebi kao jedna evo zrela kulturna sredina koja se brine o svojoj baštini, koja se brine o svome nasljeđu ali ga onda i na jedan način evo suvremeno propituje. Mislim da u Hrvatskoj ima dovoljno sredina koje će iskoristiti ovu mogućnost nakon usvajanja zakona i da će krenuti tim putem i ne treba se tu bojati za srozavanje struke, jer ionako tu djelatnost kontroliraju matični muzeji u županijama, a niti se ne mogu otvoriti bez odobrenja Ministarstva kulture. Dakle, moraju ispuniti sve i prostorne uvjete, moraju imati i zbirke, dakle moraju imati i građu. Evo i zaposlenike, odnosno stručne djelatnike, tako da će siguran sam biti onih koji će krenuti ovim putem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministrice. Nakon što su otišli ovi

ministarstvo i pripada pri raspodjeli, a i dolazi iz krugova HNS-a kao što je osebujna bila i vladavina člana iste stranke u Đuri Đakoviću, dakle jednog gospodina koji je temeljio svoj gospodarski program na uzgajanju lavande valjda ono iz one pjesme lavanda i veranda. Pa evo na žalost fala bogu da je u Đuri Đakoviću ipak glavni glavni proizvodni artikl su tenkovi, vagoni i ono za što je zapravo odavno postojao Đuro Đaković, a ne lavanda i ne znam ni ja što iako je lavanda vrlo unosan posao. Mislim da s obzirom na ja Mislim da s obzirom na ja neću reći da sam ja nekakvih starinskih nazora i da vidim, da je moja percepcija muzeja to što o čemu piše ovdje u ovom materijalu da su oni, ne vode posebnu gospodarsku politiku a o čemu je gospodin Kolman prije svega bacio težište na ugostiteljstvo spominjući suvenirnice, kafiće, restorane koje bi trebalo otvoriti. Pa evo, hajmo sad kad smo ovdje ovako možda možemo se skoncentrirati na nas malo, pa možemo priupitati sami sebe što bi to bila gospodarska aktivnost jednog muzeja brodskog Posavlja, tko mi može reći što bi to muzej brodskog Posavlja ako prođe u drugom čitanju mogao kao svoju gospodarsku aktivnost prijaviti kada postane trgovačko društvo. Kovačnicu novca rimskog u okvirima ili zgradi muzeja? Ili pak da možda posjetiteljima nudi juhu od mamutovih rebara ili ne znam kako bih to možda tako da napravimo nešto. Ili pak da se u muzeju prodaju šalovi Trenkovih pandura iz onog doba kada je

Ja već sad razmišljam što će trgovačka društva koja će se iznjedriti, dakle iz muzeja moći poduzimati i pokušavam zaista pripomoći idejama koje sam čuo danas ovdje u Hrvatskom saboru. I zaista ne mogu naći neku suvislu, možemo mi ići i u Norvešku i u British Museum i u Louvre nisam baš naišao na nekakvih posebnih gospodarskih aktivnosti iako je posjećenost zaista tih grandioznih muzeja najposjećenijih valjda u Europi ogromna. Tamo Tamo se i čeka za ulaznicu i naručuje čak da bi dobio ulaznicu da bi ušao u Louvre. U našoj županiji postoji i spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju koja ima dva zaposlenika, ravnateljicu i još jednu djelatnicu koja je u tzv. po novom u outsorcingu jel'. Je li outsorcing i posao knjižničara u u novom ustroju muzeja kako ga predlaže ovaj zakon? Dakle u članku 39. kaže stručne poslove u muzeju i galeriji te muzeju, nije mi jasno zašto se ponavlja ponovno, znači stručne poslove u muzeju i galeriji te u muzeju, galeriji i zbirci može muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe obavljaju diplomirani knjižničari jel'. A onda još pomoćne stručne poslove pomoćni knjižničari. Dakle, ono što je namjera bila kod javnih ustanova, bolnica, škola i drugih da se uvede outsorcing zapravo se u neku ruku možda i ovdje svrstavaju knjižničari koji su u velikom broju slučajeva bili čak i osnivači pojedinih muzeja, galerija i zbirki u RH. Ono što Ono što je bilo dakle zabranjeno Društvu prijatelja Dubrovačke starine koje je upravo to provodilo što vi kažete gospodarsku aktivnost, prodavalo je ulaznice, bavilo se čak i graditeljstvom obnavljajući starine od Stona do Konavala, do Sokol grada, Dubrovačkih tvrđava itd., dakle to je koliko ja znam gospodarska aktivnost. uvodite ali ste uporno zastupali tezu da iznose novca koji se ostvari na ulaznicama Dubrovačkih zidina predaju gospodinu gradonačelniku koji dolazi iz redova HNS-a. Pa vidim da ste u kontradikciji po tom pitanju s ovim zakonom i sa onim prijašnjim zahtijevanjem da ti novci koji ostvari Društvo prijatelja Dubrovačke starine se predaju u da kažem nadležnost grada grada Dubrovnika kojim bi naravno krpio rupe u proračunu i još neke druge stvari ostvarivao. O tome sud ima svoju riječ i ne bih ulazio u sudske presude o kojima je bilo danas riječi. Gledajte još nešto, u Hrvatskoj postoje kažu više od 100 tisuća nevladinih, nestranačkih i građanskih udruga. Od toga je 55 tisuća onih koji kažu su registrirani, žive i prijavljuju svoje postojanje u zadnju godinu dana, dakle 55 tisuća. sredstva koja se izdvajaju za te nevladine, nestranačke ja bih rekao nazovi i građanske udruge su oko 3 milijarde kuna. Što iz državnog proračuna, a što iz proračuna jedinica lokalnih i regionalnih samouprava. 3 milijarde kuna, gotovo 3% hrvatskog državnog proračuna godišnje se izdvaja. Kada bismo gledali važnost, iako su to možda netko će reći jabuke i kruške, jednih i drugih, ili kada bismo gledali broj i uspoređivali broj od 291 muzeja, galerije i zbirke koje postoje sad u RH i ovih 100 tisuća udruga je li potreba za opstankom opstankom i postojanjem ovih 291 muzeja, galerije i zbirke veća negoli da postoji 100 tisuća raznoraznih udruga koje se financiraju sa 3 milijarde kuna u državi Hrvatskoj. Ja sam za onu prvu soluciju da su važniji muzeji. Dobili smo i primjedbe na prijedlog Zakona o muzejima i rekao bih, kao što je netko ovdje spomenuo Noć muzeja, mislim da je ovo pomalo ako bi ostalo u ovom obliku, ako bi ovaj zakon ostao u ovom obliku ne noć nego sumrak muzeja. To bi zaista bio ili pak da proglasimo trajno noć muzeja u RH, ali ajde neću biti tako drastičan nego da to zaista nazovem sumrak muzeja i muzejske djelatnosti u RH. O obrazloženjima tih primjedbi čuli smo danas ovdje prije svega od gospodina Mesića i drugih zastupnika koji su govorili i ja se ne bih ponavljao u tom smislu. Naime, još nešto sam htio reći. Dakle, napravljena je jedna administrativna ne pogreška nego podvala gdje se Direktiva EU upotrebljava u smislu direktive koja regulira stanje na unutarnjem tržištu. Ta direktiva se ne odnosi i nije isključiva i nije apostrofirala muzeje ni bolnice ni škole. Prema tome, ne naređuje direktiva EU da muzeji uđu u to unutarnje tržište ili borbu za tržište. Zašto iskorištavamo tu direktivu da bismo proveli ovo što želimo provesti? Dakle, nema potrebe da upotrebljavamo, pa čak ni da nosi ovaj oznaku E ovaj zakon, upravo zbog toga. Staviti tako jednu direktivu koja to ne određuje je pokušaj prevare saborskih zastupnika koji raspravljaju o tome. E sada, što će proizvesti ovaj efekt trgovačkih društava? U slučaju postojećih muzeja može proizvesti to da zapadnu u poteškoće kao što i zapadaju firme na tržištu, kao i svako drugo trgovačko društvo, i da dođe do toga da bi se pokrili gubici itd. eventualno do prodaje eksponata, kako netko kaže artefakata. Hoćemo li osiromašiti naše muzejsko blago upravo ovakvim ovakvim zakonom koji može dovesti trgovačko društvo, muzej, nije bitno koji, do poteškoća, a međunarodnim diplomatskim ugovorima ugovorima ili kanalima kao što nismo ostvarili ni ono Seusovo blago, neko je već govorio o tome, može se dogoditi da mi ne možemo ostvariti ono što je prodano i dato u inozemstvo i šta ćemo onda? Ja bih se složio sa nekim govornicima ovdje pa i sa vama gospodine Šipuš da trebamo oživjeti muzejsku djelatnost i da ih podsjeti sve veći broj ljudi da oni postanu dostupniji, da naše školske, da se o tome pobrinemo, da naše školske ekskurzije obiđu naše značajne muzeje, ne samo značajne nego svake gdje se odlaze na ekskurzije. Dakle, da tu organiziramo i da se pobrinemo da da ti muzeji postanu dostupni, da postanu vidljivi, da se prezentiraju pa čak i u medijima itd. ali mediji muzeji nisu uopće zanimljivi oni to, njima je puno zanimljivije žutilo itd. teško je nagovoriti nekoga da piše o vrijednostima te naše Spomen galerije Ivana Meštrovića koji se rodio u Vrpolju kraj Slavonskog Broda. Iako je od Drniša tamo, pa dobro tu je na pola puta između Đakova kako kaže kolega Mandić, da ne zaboravimo naše Đakovo, imamo mi i Strrosmayera u Đakovu itd. i katedralu. Prema tome, imamo mi puno toga blaga koje možemo i trebamo pokazati. Zbog toga uz ono zatvaranje Arheološkog muzeja, u Osijeku je također vaša stranka naložila i ostvarila koji ima 5 stotina tisuća eksponata ili artefakata. I ovo je još jedan od zakona koji onako onako ja bih rekao da ste to tako, nešto vam je sinulo u glavi ali negiram vašu želju da privatna lica, privatne osobe, pravne osobe itd. u sklopu ovoga zakona otvore neki muzej koji će biti ono da ne kažem muzej koji će imati, evo kaže kolega eko, eto park. Imao i takvih, ali gledajte ja znam eko, etno parkove koji su pored tog djela koji nude u smislu arhitekture, pa ekologija, pa travnjaci, arboretumi nude i aquapark. tobogane i sve ostalo, bazene itd. Pa može li bilo koji muzej koji sad postoji u Hrvatskoj otvoriti aquapark ili treba li otvarati da bi postao dostupan i pristupačan posjetiteljima. Mislim to je nemoguće, meni se čini nemogućim. Evo, ajmo Arheološki muzej Zagreb, Muzej Brodskog posavlja ne znam kako i gdje otvoriti to. Dakle, teško je ostvariv, on je i štetan po postojeće muzeje, za nove muzeje za koje je neko ovdje govorio da imaju pravo osnovati da nek se osnuje kao trgovačko društvo i neka onda radi u tom svom muzeju što god hoće da privuče pozornost pa i turiste da i tako obogatimo svoju turističku ponudu. To da za nove, ali za ove postojeće stare ovaj zakon nije, ne da nije dobar, nego čini mi se da nije adekvatan. Ne bih htio biti tako oštar u tome je stvar. Prema tome klub HDSSB-a će biti, kada bude glasovanje, kada se steknu uvjeti, klub HDSSB-a neće biti za ovakav prijedlog zakona, čekamo još drugo čitanje pa možda neke naše primjedbe i usvojite, možda ublažite određene stavove u smislu ovoga pa ćemo vidjeti. Eto, za sada ne. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Igor Kolman ima repliku. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Grubišić, tri su stvari oko kojih bi samo kratko htio. stvarano zbog istine. Ja nisam, i to sam danas već govorio u jednom trenutku, ja zaista nisam stavio naglasak na ugostiteljsku djelatnost na način na koji se to pokušava interpretirati, ali ono što je činjenica je da je jedna od tih gospodarskih djelatnosti kojima se muzeji mogu i vrlo često bave u sebi uključuje i kakav kafić u sklopu, ili restoran u sklopu muzeja, uključuje suvenirnicu, ali tu su i razne druge aktivnosti, tu je naravno prvenstveno iznajmljivanje prostora kao takvo, pa onda iznajmljivanje … radionice, radionice, seminari, sudjelovanje muzejskih ljudi i muzejske ekspertize u nekim drugim projektima. Dakle, to je cijeli jedan niz stvari na koje, načina na koje muzej može zarađivat novac. Temeljni i osnovni događaj koji privlači ljude i na koje ljudi dolaze je postav, izložba u bilo kojem obliku, a onda sve ovo okolo je povezano na taj način da muzej s jedne strane s time upotpunjava svoj proračuna, a s druge strane i činjenica da je on onda atraktivan i nekom širem sloju ljudi na neke druge načine načine i da ima još nešto za ponuditi i zapravo onda opet dovodi veći broj posjetitelja na ovu osnovnu aktivnost. I na taj način se taj krug zatvara na dobrobit muzeja. Što se tiče gospodarske djelatnosti i trgovačkih društva to su dvije različite stvari, dakle nije to isto. Jedna stvar o kojoj razgovaramo je mogućnost da se muzeji, institucije bave gospodarskom djelatnošću, a druga mogućnost koju ovaj zakon pruža je da se muzej osnuje kao trgovačko društvo. To nisu dvije iste stvari. Vi imate recimo Muzej u Stuttgartu, imate Muzej Mercedes Benza, ima i Porsche svoje muzeje. To su trgovačka društva, ali to su muzeji u pravom smislu riječi. Dakle vi u Muzeju Mercedes Benza u Stuttgartu imate cijeli odjel o Holokaustu, pa onda imate recimo cijeli dio za djecu u kojem djeca uče o dizajnu, o bojama, sami mogu izrađivati. Dakle, to su muzeji u pravom smislu koji govori ne samo o povijesti industrije, kreacije i dizajna i mudrosti nego i o kulturi zapravo tog prostora. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Kolega Kolman, vi znate da je već i sada postoje muzeji koji imaju radionice, koji nude upravo ono što ste vi govorili. Dakle, postoje muzeji, evo moj unuk je išao ovdje u Prirodoslovni muzej kako se zove ova ulica, Mesnička gore, gdje su učili crtanje životinja koje su izložene u Prirodoslovnom muzeju itd. Dakle, i to je djelatnosti jel tako. Postoji Muzej suvremene umjetnosti u neposrednoj blizini gdje naš predsjednik stanuje ali tamo malo tko baš popije kavu, imaju i kafić, rađe odu u Avenue Mall pa na svakom katu imate kafić i puni su, a u Muzeju suvremene umjetnosti nema tri čovjeka. Dakle, treba gledati život a ne samo ono kako se odvija živit. Tehnički muzej Zagreb, pa gledajte što on sve organizira gotovo svaki tjedan je nova nekakva nova, nova tema dakle poglavito za škole i školsku djecu, pa zaista su ljudi kreativni u prezentaciji svoje ustanove, dakle toga muzeja. Ja ne znam što bi još oni trebali učiniti u gospodarskoj djelatnosti da privuku te. Ima oni koji su učmali to je točno.

Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Grubišić ja mislim da danas pogotovo nakon ekstenzivne rasprave tijekom prije podneva je svakom jasno da nam je svim stalo do toga da muzeji ne budu zarobljenici svojih eksponata nego da oni uistinu imaju i druge aktivnosti ali oni to i imaju mnogi. Mnoge treba dodatno potaknuti ali sadašnji zakon to sve omogućava. Prema tome, izgovor da se mora napraviti novi zakon je samo izgovor. Dakle i sadašnji zakon to sve omogućava. Ono što međutim, je različito od muzeja u svijetu gdje je to posebice razvijeno i čemu trebamo i mi težiti jest međutim nešto što ovaj zakon uvodi kao novum. A to je pitanje da stručni aspekt muzejskih aktivnosti je ovim zakonom potisnut na margine a on bi trebao biti u središtu. I opet različito od stvari u svijetu. Vi imate situaciju da u muzejska vijeća ulaze recimo muzejski tehničar. Osoblje koje uglavnom sa srednjom stručnom spremom, ponekad samo čak i osnovnom školom itd., to je nešto što naravno nije dobro. Jer uvažavajući vrlo veliku važnost ostalog osoblja u muzeju činjenica je ipak jedna da se ova novo uspostavljena zvanja relativiziraju, zapravo ona primarna za rad muzeja i galerija a to su to su kustosi koji su najstručniji tim muzeja, koji vode zbirke, priređuju izložbe itd.. I nije naprosto sukladno ničemu u svijetu da ostalo osoblje, sudjeluje na taj način da definira i radi profil ustanove ustanove nego i da su podjednako važni u upravljanju muzejom kao oni koji nose muzealnu aktivnost. To je bila primjedba i struke, to je primjedba mnogih od nas i zapravo na tu primjedbu nikad nismo dobili jasniji odgovor. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Reiner vi ste u neku ruku prepričali to što sam i ja se zalagao jer zaista evo galerija, ponovo ću jedan primjer iz običnog života, iz moje blizine, dakle spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju 40 km od Slavonskog Broda ima dva zaposlena. Brodsko-posavska županija dakle koja je osnivač te galerije godišnje izdvaja 450 tisuća kuna za tu spomen galeriju od čega za plaće 350 tisuća, ostalo je dakle za materijalne rashode itd.. Ja bih volio, i predlagao sam i na toj županijskoj skupštini 100 puta da se oživi aktivnost te spomen galerije ali ta se aktivnost mogla oživjeti i bez ovog zakona. Nažalost, neću govoriti o imenima, nema inventivnosti, dakle i nema sposobnosti da ravanteljica privuče, dakle puno veći broj posjetitelja jer znamo tko je Ivan Meštrović i to je jedinstvena prilika, jedinstveno mjesto uz ono u i u Splitu da se vide eksponati Ivana Meštrovića i galerija da se napravi priča o Ivanu Meštroviću koji je rođen, eto igrom slučaja u Vrpolju dok su mu roditelji bili na radu i zarađivanju da bi preživjeli u Dalmatinskoj zagori. Dakle postoje, ali znate šta je učinjeno, samo su posljednje dvije table smeđe one boje spomen galerija Ivana Meštrovića. To neće skrenuti turiste ni dobronamjernike u Vrpolje a mislim da se moglo puno toga napraviti, mislim da nema potrebe mijenjati zakon da bi se privuklo nekoga u tu spomen galeriju. Moglo se to napraviti drugačije ako je dobar ravnatelj, kustos ili kako već god hoćete i ako zna taj posao obaviti. Hvala lijepo. …/Upadica se ne čuje./… Da, hvala lijepa. Idemo u pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Nenad Stazić. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, uvaženi zamjenice ministrice, kolegice i kolege. Da li je Hrvatskoj potreban novi Zakon o muzejima? A vjerojatno da ako ministarstvo procjenjuje da je on potreban, vjerojatno zato ima dovoljno opravdanih razloga. I ovaj predloženi tekst može biti dobra podloga da se izradi novi zakon. Ali ovaj je tekst opterećen mnogim dubiozama na koje upozorava struka. I mislim da bi te dubioze trebalo otkloniti do konačnog prijedloga zakona i to u suradnji i u dogovoru sa stručnom javnošću. Jedna od osoba vrlo stručnih osoba koja ima značajne primjedbe ovaj predloženi tekst je i uvaženi gospodin Zvonko Maković, …/Govornik se ne razumije./… historik, teoretičar, kritičar, kustos, selektor umjetničkih izložbi, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Pa ove moje primjedbe koje ću sada iznijeti na ovaj tekst zakona uz one moje biti će i primjedbe gospodina Zvona Makovića, pa dakle ovu moju raspravu nemojte shvatiti kao raspravu jednog političara opće prakse koji je diplomirao filozofiju i komparativnu književnost pa s muzejskom djelatnošću nema nikakve osobite veze nego ih shvatite kao glasnogovorništvo jednog dijela struke. Jedna od osnovnih prijepora koje smo danas čuli u ovoj raspravi je prijepor oko toga da li treba dopustiti da se muzeji osnivaju kao trgovačka društva. Pretpostavimo da ne promijenite tekst zakona i da se muzeji mogu osnivati kao trgovačka društva. Imate ozbiljan problem, gotovo nerješiv. Trgovačka društva se ravnaju, dakle njih određuje Zakon o trgovačkim društvima i oni se moraju ponašati po tom zakonu. Muzeji su pak ustanove i moraju se ponašati po Zakonu o muzejima. Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o muzejima ne stoje u odnosu subordinacije, oni su koordinirani zakoni. Nijedan nije lex specialis i nijedan nije lex … u odnosu na prethodni zakon. E sad, da se plastično izrazim, to bi značilo otprilike ovako, kao da kažete igrat će se, odsad će se igrati rukomet po pravilima nogometa. To ne može. Rukomet se igra po pravilima rukometa, nogomet se igra po pravilima nogometa. Možemo mijenjat pravila rukometa, možemo mijenjat pravila nogometa, ali ne možemo rukomet igrati po pravilima nogometa. Vi nikako nećete moći dovesti ta dva zakona u sklad koliko god se trudili jer su oni neuskladivi. Trgovačko društvo ima jednu svoju logiku, to je logika dobiti. Ustanove, muzeji imaju drugu funkciju, to je ispunjavanje jedne potrebe u kulturi. Muzeji ne mogu biti ekonomski samostalni. Gledajte, kod nas se zatvaraju tvornice, obrti i teško je zamisliti da bi jedan muzej mogao biti financijski samostalan. samostalan. Da se razumijemo, ja kad ovo govorim protiv trgovačkih društava, ja pri tome ne mislim na privatne muzeje. Ja mislim da bi trebalo omogućiti fizičkim osobama da osnivaju muzeje, ali da ih osnivaju po Zakonu o muzejima. Primjerice, Muzej prekinutih veza. Tamo ne treba čuvat eksponate, tamo su eksponati stari plišani medvjedić koji je on njoj poklonio dok su se voljeli, a ona ga je sačuvala kao uspomenu sad kad ju je ostavio i kad je veza prekinuta. I tamo eksponati nemaju vrijednost, tamo je vrijednost priča oko njih. Ja mogu zamisliti muzej nogometnih lopti sa svim nogometnih prvenstava. Zašto ne? Ali ne po Zakonu o trgovačkom društvima. Dovodi se tu u pitanje i očuvanje kulturne i prirodne baštine. Evo primjera. Bivši Muzej pošta i telekomunikacija osnovan je 1953. godine. Do 1998. je bio u sastavu Hrvatskih pošta i telekomunikacija. Tvrtka se razdvojila, muzej je pripao Hrvatskim telekomunikacijama, a one su od 2001. u većinskom vlasništvu Deutsche Telekoma. Ode sva muzejska građa Deutsche Telekomu. Hrvatska ako hoće doći do tih eksponata mora ih kupovat od Dutsche Telekoma ako ih Deutsche Telekom hoće prodati. Šta su oni napravili Deutsche Telekom s tim muzejom? Riješili su se djelatnika, skupi su im, ostavili su jednog jedinog i taj jedan jedini se mora brinuti o 100 000 muzejskih artefakata. Pa naravno da se ne može brinuti, propast će. Dok je to bila ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, dok smo se mogli o tom muzeju brinuti brinuli smo se, ovako će to propasti. To je sudbina pretvaranja u trgovačka društva. Opasnost je vrlo velika. Šta je s dobiti? Članak 6. predloženog zakona kaže da se dobit mora upotrebljavati jedino, isključivo za obavljanje i razvoj muzičke djelatnosti. Ali za koga? za koga? Za one muzeje koje je osnovala Republike Hrvatska, ali se odredba ovog članka ne primjenjuje na muzeje i galerije osnovane kao trgovačka društva. Teoretski, ja ću osnovat galeriju, ne moram imati ni fundus, uzet ću u komisiju od slikara slike, čak ću aplicirati kod vas u ministarstvo da mi date neke novce za to, a dobit koju ću ostvariti ne moram upotrebljavati za svoju galeriju nego ću ju spremit u džep. Ja zamjeniče sam potpuno uvjeren da ministarstvu, ni vama, ni ministrici to nije cilj, u to sad ne morate me razuvjeravati ali izmijenite tekst. Nemojte dopustiti da netko zloupotrijebi ovakav zakon i da to radi jer ćemo za to biti odgovorni vi koji ste predložili i ja koji ću glasat za zakon. Muzejima se preporučuje obavljanje gospodarske djelatnosti. U redu, može, zašto ne suvenirnice, zašto ne kafići, zašto ne restoran unutra. Postoji jedna opasnost, da ja osnujem trgovačko društvo, da mu core biznis bude restoran, povješam pet slika u njemu i to proglasi muzejom. Nemojte odmahivati rukom jer je to po ovom zakonu moguće. Ajmo to izbjeći, ajmo izbjeći zloupotrebu ovoga zakona. Onda, ajde u muzeju se osnuje neka gospodarska djelatnost i propadne, ne ide. To se događa, pa propadaju kafići, propadaju restorani. Tko snosi gubitak? Muzeji? Od čega, od osnovne djelatnosti, od novca koji je dobio iz Ministarstva kulture? Nisam za to. Nisam za to. Novo stručno osoblje. E sad tu se uvode marketinški stručnjaci i PR stručnjaci. Ja ne vidim kakve oni imaju veze sa muzejskom djelatnošću. I oni će biti u muzejskom vijeću i njihov glas i tog tehničara i tog PR-ovca i tog marketinškog stručnjaka vrijedit će kao glas kustosa, a oni će određivati osnovnu djelatnost muzeja. Vodimo računa da to izbjegnemo. Prestanak rada muzeja, članak 20. kaže da kod prestanka rada muzeja građa mora biti, mora sadržavati odredbe o zaštiti i smještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije ali to opet ne vrijedi za one muzeje koji su osnovani kao trgovačka društva. Prema tome, opasnost od toga da dopustimo da se muzeji osnivaju kao trgovačka društva su opasnosti su brojne i velike. I mislim da je to potrebno sve primjedbe sagledati do drugog čitanja zakona, ne srljajmo u nešto s čime ćemo naštetiti muzejima i muzejskoj djelatnosti. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. kao zadnja pojedinačna rasprava, poštovana kolegica Karolina Leaković. Izvolite kolegice Leaković. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče ministrice sa suradnikom. Evo na kraju današnje rasprave moj skromni doprinos, dakle raspravi o Prijedlogu zakona o muzejima koja je i tijekom današnjeg dana u Hrvatskom saboru u plenarnom zasjedanju, dakle izazvala rekla bih zanimljivu i živu raspravu koja se naravno vodila prije toga i na internetskim stranicama Ministarstva kulture RH ali isto ali isto tako i osobito, dakle u stručnoj javnosti. Pa i u medijima vidjeli smo protekloga tjedna jednu vrlo zanimljivu emisiju na trećem programu Hrvatske televizije simbolično nazvanu "Treća runda", dakle u kojoj su se sukobili, odnosno argumentima su se sukobili spomenuti …/Govornica se ne razumije./… kao što je kolega Stazić rekao gospodin Maković i pomoćnica ministrice kulture. Iz te rasprave se zapravo vidjelo koliko su na žalost još uvijek udaljeni stavovi, djela muzejske odnosno muzeološke struke vezane uz povijest umjetnosti i onoga, onih stavova koje u ovom smislu u prijedlogu zakona koji ovdje, dakle u prvom čitanju zastupa Ministarstvo kulture. Kolega Bilić je spomenuo kako prijedlog zakona nije izazvao toliko zanimanje šire javnosti, ali doista jest stručne javnosti. I drago mi je zapravo što imamo priliku o ovome zakonu, o prijedlogu zakona raspravljati u dva čitanja budući da ćemo sigurno, odnosno ministarstvo je predlagatelj će sigurno u ovom razdoblju između prvog i drugog čitanja itekako pomno razmotriti sve primjedbe, mišljenja koja su danas iznesene u ovoj raspravi. Ja se mogu složiti samo sa dijelom onoga što smo danas čuli ponajprije sa onim stavovima koje je zastupao kolega Kolman, a ne mogu se u cijelosti složiti sa stavovima koje su zastupale ponajprije, dakle kolege iz HDZ-a. Ono što bih željela naglasiti je zapravo da mi se čini kako evo nakon šest godina od zadnje izmjene Zakona o muzejima ovaj prijedlog zakona na prikladan način je uvažio i uvažava promjene koje su se dogodile u muzejskoj struci, one koje se događaju u odnosu na porast ne samo značaja muzeja i galerija i drugih zbirki u Republici Hrvatskoj nego i u odnosu na to kako se promijenila, čini mi se sigurna sam kulturna politika RH, pa onda naravno vezano za to i u odnosu na pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, dakako posve novim okolnostima u kojima se hrvatska kultura i naša domaća kulturna proizvodnja u tom smislu mora nositi sa izazovima koji joj na tom velikom europskom kulturnom tržištu i u tom velikom europskom prostoru Ono što treba naglasiti i što svi mi i kao konzumenti kulture znamo, a to je da su muzeji i galerije u mnogim gradovima osobito u manjim sredinama itekako mjesto žive kulturne proizvodnje, mjesto okupljanja i dijaloga, mjesto na kojemu se obrazujemo, mjesto razmjene a to je dakle pokazala i nedavna "Noć muzeja" jedna od zasigurno najznačajnijih kulturnih manifestacija na nacionalnoj razini koju u Hrvatskoj uopće imamo uz one noći kazališta i noći knjige koju također koju također odnedavno imamo. I čini mi se da je ovo tradicionalno poimanje muzeja kako je to rekao kolega Bilić. Dakle, ova njegova uska primarna funkcija itekako nadrasla ono što poimamo pod muzejom. U tom smislu bih rekla da se nesumnjivo i ovim prijedlogom zakona intencija iščitava u smislu demokratizacije, dakle i muzeja i načina na koji se muzejima ali i onime dakle što ti muzeji jesu, kakvi oni mogu biti, da je riječ zapravo o mreži kulturnih institucija koje doista imaju nacionalno značenje jer muzejska djelatnost ima ima nacionalno značenje. Kada govorimo o tome koga bismo mi trebali ovdje predstavljati ili u čije bismo ime trebali govoriti ja bih dakako najviše voljela govoriti u ime onih koji pohode muzeje, dakle svih naših građanki i građana koji su manje zainteresirani za formu u kojoj je muzejska djelatnost organizirana, a više za ono što taj muzej, dakle svojim sadržajem nudi poreznim obveznicima, građankama i građanima koji njegovu djelatnost financiraju. I zato razumijem isto tako poziciju dijela stručne javnosti koja moram se s kolegom Kolmanom složiti doista u jednu ruku brani svoje stečene pozicije, pa se možda neki od uvaženih kolegica i kolega i ukopavaju u tim pozicijama. No, smatram da mora postojati zakonski okvir, dakle da se iskorači u skladu sa naprosto novim okolnostima u kojima se nalazimo, u skladu s novim trendovima i potrebama koje se otvaraju i s obzirom na kao što sam već rekla članstvo Hrvatske u EU. Kulturna politika za koju se ja zalažem zapravo jest takva koja uključuje, koja je otvorena i koja podrazumijeva integraciju, demokratizaciju i dijalog s drugim i drugačijim i u tom smislu ja nemam straha u odnosu na to hoće li muzejski tehničar kao osoba sa srednjom stručnom spremom ili netko tko radi u muzeju a nije kustos ili povjesničar umjetnosti znati dakle kao dio tog radnog kolektiva na odgovarajući način doprinijeti da muzej postane mjesto koje je otvoreno dakle i drugima i drugačijima, ali i mjesto koje može okupljati a koje nije rezervirano samo za poziciju koju zastupa kulturna ili bilo koja ili bilo koja druga elita. U tom smislu mislim da Hrvatska mora biti otvorena u iskoraku u odnosu na djelovanje muzeja kao važne važne sastavnice kulturnoga turizma RH. U tom smislu mogu podržati sva nastojanja. Kada o tome govorim dakle ne mislim kako podržavam neku vulgarnu eksploataciju ili komodifikaciju ili naprosto komercijalizaciju muzejske djelatnosti koja bi dovela do narušavanja stručnog integriteta muzejskih djelatnika stručnjaka kao niti degradiranja njihove javne funkcije, dapače, u ovom zakonu sam ja pročitala i nadam se da će to biti osnaženo i u konačnom prijedlogu zakona dakle otvaranje mogućnosti razvoja muzejske djelatnosti, odnosno svih onih djelatnosti koje muzej uz to može i obavljati. A čuli smo mnoge primjere pa i tu na Gornjem gradu, dakle imamo nekoliko muzeja i privatnih i javnih koji mogu poslužiti kao primjer kako se upravlja muzejima, baštinom i tome slično. U tom smislu također mogu pozdraviti, za razliku od mnogih kolega danas, širenje obuhvata stručnih muzejskih zvanja i ne zvanja koja su evo podigla mnogo prašine i u javnosti pa i danas ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle, riječ je o zvanjima u području odnosa s javnošću i marketinga. Dopustite mi jednu osobnu paralelu koju mogu povući, a odnosi se na određenu vrstu skepse koja se uvijek javlja sa nekim novim zvanjima koja se pojavljuju i u kulturi. Pa recimo tako odnedavno na Akademiji dramske umjetnosti imamo studij kazališne i filmske produkcije, tek 10-ak godina, dakle prije toga nije postojao takav studij u Hrvatskoj. Osobno znam koliko je skepse izazvalo uopće uvođenje takvog studija na Dramsku akademiju a pogotovo činjenica da bi se producenti mogli zaposliti u gradskim ili javnim kazalištima. I sigurno je da se i dan danas producenti u tom smislu susreću sa podsmijehom kad je riječ o njihovoj pa i naobrazbi pa i dakle onome na koji način oni mogu doprinijeti kazalištima odnosno razvoju kazališne umjetnosti i struke u Hrvatskoj. I mislim da imam pravo povući sličnu paralelu sa ovim ovdje, nažalost i u javnoj raspravi i ovdje toliko podcijenjenim zvanjima odnosa s javnošću i marketinga. Ja bih podržala naravno prijedlog u ovom smislu ali bih dakle isto tako pozvala da razmotrimo i neka druga zvanja, i neka druga zvanja, odnosno drugačije napredovanje u muzejskim zvanjima. Ja ću dakle podržati prijedloga ovoga zakona, vidim da mi je vrijeme isteklo. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovani potpredsjednik Sabora Nenad Stazić. **Stazić, nova zvanja, ne da se to uspoređivati sa kazališnom produkcijom. Zašto? Zato što je to dio studija na Kazališnoj akademiji. Kada bi na Likovnoj akademiji postojao kolegiji muzejski marketing ili muzejski PR e onda biste vi bili u pravu. Onda bih se ja složio s time da to budu nova zvanja u muzejima. Ali ovako kad se PR-ovcem danas može proglasiti tko god hoće sa završenim fakultetom i bez završenog fakulteta takoreći s osnovnom školom. Osnuje svoje PR poduzeće kod kuće u kuhinji i on je PR stručnjak. Jer to je danas moguće. Gdje se polaže danas PR? Gdje se stječe takvo zvanje? Nigdje. I sad da takav jedan pokupljen, doveden s ceste bude izjednačen s onim kojemu je to stvarno struka koji je to izučio to je oprostite neusporedivo. Ako se uvedu takvi kolegiji na akademiji vi ste u pravu i ja ću podržati ovu vašu tvrdnju. Poštovani kolega Staziću koliko znam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odjelu za informacijske znanosti preddiplomski i diplomski studij muzeologije upravo u svojem programu ima koje ste spomenuli, dakle i muzejski PR koji se možda ne zove tako ali sigurno dakle obuhvaća sadržaj onoga što bi trebali zaposleni u muzejskom PR-u i marketingu raditi i nipošto ne bih željela da javnost stekne dojam da se raditi u muzeju, u galeriji može samo po završenoj Akademiji likovne umjetnosti. Dakle, u muzejima i galerijama radi jedna široka paleta rekla bih stručnjaka i stručnjakinja koji završavaju informacijske znanosti na kojima predaje i naš kolega Miroslav Tuđman, ali isto tako i mnoge druge mnoge druge visoke škole pa i poslijediplomske studije. Prema tome, uska specijalizacija o muzejskom PR-u i marketingu je nešto što odavno postoji, dakle to nije nešto što donosi ovaj zakon. Hvala lijepa. Da li želi predstavnik predlagateljice zaključno? Da. Izvolite poštovani zamjenik ministrice kulture Berislav Šipuš. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane dame i gospodo dozvolite mi da se malo osvrnem koliko je moguće na ono sve što je rečeno danas u ovoj konstruktivnoj raspravi u prvom čitanju ovog nacrta prijedloga Zakona o muzejima. krenut ću od kraja malo mi je lakše, pa ću se vraćati na samo finale, znači neko retrogradno čitanje tematike. Pročitat ću vam stranicu 5. iz Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe, muzejske dokumentacije koji je 2006. godine od 10. ožujka potpisao ministar kulture Božo Biškupić. Stručno muzejsko osoblje, muzejsku djelatnost obavlja stručno muzejsko osoblje utvrđeno Zakonom o muzejima. Stručno osoblje nacionalnog, regionalnog, lokalnog i matičnog muzeja članak 33.u nacionalnom muzeju stručne poslove obavljaju najmanje sedam kustosa, od kojih najmanje tri moraju biti u zvanju muzejskog savjetnika, jedan dokumentarist, jedan muzejski pedagog, jedan informatičar, jedan diplomirani knjižničar, jedan restaurator i pazite sad ovo jedna osoba zadužena za marketing i odnose s javnošću. Toliko o tome da su to nova zvanja. Uvrede i ponižavanje koji su ti ljudi doživjeli u tzv. javnoj raspravi od osoba ili kako hoćete baš jedne koji je gospodin Stazić čak i imenuje, i čiji je on glasnogovornik očito su nedopustive. To nije ta razina rasprave koju bi ja uopće želio nazočiti, a kamoli bi kao neki danas zastupnici ovdje čitali doslovno od riječi do riječi ono i onaj materijal koji su dobili na mail, elektroničkom poštom iz Muzeja za umjetnosti i obrt sa sastanka misterioznog ravnatelja muzeja. Niti jedan od tih navoda koji je pročitan, a danas je čitala jedna gospođa zastupnica u ovom časnom domu, nije rezultat njenog čitanja zakona i ovog prijedloga, nego je čitanje doslovno od riječi do riječi tog materijala kojeg i ja imam isto. A da netko čita članak u novinama koji će doživjeti svoj demanti i još to proglašava stručnom javnošću to mi je isto neprispodobivo. Niti sam ja muzejalac, nisam čak ni povjesničar umjetnosti, ali vidi vraga bio sam student Zvonka Matkovića, ali sam diplomirani akademski muzičar. U jednom trenutku sam se odlučio za neki drugi put, nije mi žao. Malo dalje, Hrvatska pošta, trgovačka društva, privatni muzeji o čemu zakon govori i ovaj nacrt prijedlog Zakona o muzejima? Pa dobro jel bi netko zbilja htio pročitati taj zakon od članka do članka kao prvo, a ne čitati intervjue, ne čitati komentare, ne čitati intervjue koji ministricu kulture proglašavaju opasnom osobom i osobom koja podvaljuje hrvatskoj javnosti i ovom Saboru zakon, opasan zakon. To je stručna rasprava? Nigdje u ovom zakonu niti u nacrtu prijedloga zakona ne piše da će sutra Muzej za umjetnost i obrt postati trgovačko društvo, niti to itko može napraviti, niti će ova država to od bilo koga tražiti ili Ministarstvo kulture niti buduće Ministarstvo kulture ili bilo koje Ministarstvo kulture koje će doći. Pa postoji Zakon o zaštiti kulturnih dobara koji uistinu štiti svako nacionalno blagu u bilo kojem muzeju pa čak i u privatnom muzeju, u ovoj republici, u RH od iznošenja i od prodaje i od izvoza to je naše i to ćemo čuvati, točno kako je gospodin Mesić to rekao. To nas i definira kao naciju i kao narod. Trenutno mislim da zamislite jedan nogometaš izlaže svoj fantastičan fundus slika i umjetničkih djela u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Gospodin Vugrinec ima apsolutno pravo kao građanin ove zemlje sutra poželjeti osnovati muzej kao ustanovu i sad pazite riječ ili kao trgovačko društvo. To je njegov rizik, to je njegova kolekcija i on neka uđe svjesno u to. Ova država mu ovim zakonom daje tu mogućnost. Da li će on dobiti muzej kao ustanovu ili kao trgovačko društvo odlučit će Hrvatsko muzejsko vijeće koje će zaprimiti njegov prijedlog i reći da ili ne. Ako on sad propadne a više ne može igrati nogomet da bi zaradio opet neku lovu, neki novac neće samo tako moći prodati to niti otići s tim u Sloveniju ili u Austriju. Jer opet to blago koje jest njegovo štiti opet Zakon o kulturnim dobrima RH. Što se tiče Hrvatske pošte i odlaska tog fundusa moram podsjetiti da je nažalost RH to prodala u pretvorbi tek toliko da se zna. Što se tiče gospodarskih djelatnosti, slažemo se tu, kolega Jelić i ja da do drugog čitanja se stvari mogu precizirat, uokviriti. Ali potpuno mi je smiješno da uistinu ljudi koji su posjetili velike muzeje nedaleko zapravo od Zagreba recimo u Beču ili ako je netko otišao zaista, netko je govorio danas o Louvreu pa je rekao da tamo ne zna da tamo ima nekih gospodarskih djelatnosti. Pa ja sam uglavnom novac u Louvreu potrošio ne zato da bih kupio neku umjetničku sliku jer za to nemam novaca ali sam kupio knjigu u knjižari, kupio sam CD u CD shopu i DVD neki film koji ima umjetničku tematiku. Sjeo sam negdje i nešto sam pojeo ili popio. Otišao sam u kino unutar kompleksa pa sam gledao i neki film. Zašto to govorim? Zato jer bih želio napraviti paralelu s nečim što se zove hrvatski povijesni model novi. I o tom, vrsni stručnjak, se ne razumije./… uglavnom priča bedastoće. Jer ne zna da je recimo jučer Ministarstvo kulture pokrenulo postupak javne nabave da bi se platile 4. i 5. izmjena i dopuna idejnog projekta, glavnog projekta i izvedba projekta novog Hrvatskog povijesnog muzeja. Sve u želji da se ovoj državi napokon dogodi da jedan privatnik izgradi muzej. Sada ćete naravno pitati ili neki će …/Govornik se ne razumije./… stručnjaci pitati pa to će onda sve biti njegovo. Neće. Nikada ono što je u Hrvatskom povijesnom muzeju neće biti privatno niti će pripasti privatniku, ali bi bila velika stvar da muzej vrijedan 150 milijuna kuna izgradi privatni partner. I ako bude sve po zakonu a želimo da bude po zakonu, a znamo da u Hrvatskoj kada ide po zakonu ide sporo, pa neka ide, u jesen ove godine mogu početi građevinski radovi na novom Hrvatskom povijesnom muzeju koji će imati i zato su rađene izmjene i dopune, kino dvoranu, koncertnu dvoranu, igraonicu za djecu i radionicu. Ova sva tri prostora koja sam spomenuo mogu biti konferencijske sale, simpoziji, seminari. Imati će restoran, imati će cafe, imati će suvenirnicu, imati će knjižaru. Ako želimo muzej koji će uglavnom držati vrijedno kamenje i helebarde i zastave a bez ovih sadržaja, popratnih, možemo i takav muzej napraviti. Ali tvrdim na 9600 kvadratnih metara iskoristivog prostora a to je 8 puta više nego što je sada Hrvatski povijesni muzej vrijedi riskirati i imati i ove djelatnosti. A to jesu gospodarske djelatnosti iste one koje će u Louvreu svaki od nas sresti kada se uputi tamo. Još bih htio malo spomenuti upravo neke dimenzije vrijednosti rada onih koji su doživjeli takve objede da ti isti ljudi sada, s obzirom da su oni upravo tako školovani, točno ste rekli da su jedna normalna veza između gospodarstvenika, privatnih kompanija i naših kulturnih institucija i ustanova a to su ti marketingaši kako stoji u jednom naslovu. Oni u 281 muzejskoj, galerijskoj …/Govornik se ne razumije se./… ih ima 31. A od 2006. stoje kao obavezno osoblje, u muzejskim ustanovama. Slučajno imam ispred sebe jedan podsjetnik jednog kolege ili kolegice, jedne osobe koja u jednom zagrebačkom muzeju radi taj posao. On je napisao jedan dopis ministrici kulture koji nema nikakve veze sa ovim. Ali ja sam se sjetio toga pisma od prije nekoliko mjeseci i pročitati ću samo jedan pasos, to je povjerljiv podatak, možemo otići na kavu s tom osobom. "Prosječan broj događaja u zadnjih 10 godina u tom muzeju x je 250 do 300 događaja godišnje. Od toga 96% je vezano za marketinšku aktivnost muzeja. 26% je vezano uz kongrese, seminare, predavanja, konferencije i sl. 31% su koncerti. 14% su promocije knjiga. 25% marketinško komercijalne prezentacije, festivali, eventi i slično. Izložbe 4%." Evo što rade ti ljudi o kojima danas govorimo da su nova zvanja i da će nekome smetati u muzeju. Dakle nema novih zvanja, nema niti novih radnih mjesta. Ti ljudi već danas rade, ali nisu imali mogućnost napredovanja. Mi im dajemo mogućnost a možemo se uvijek dogovoriti da se i na neki drugi način to dade. Ali tim ljudima se mora omogućiti da napreduju. Što se tiče analize tzv. koja se isto ovdje zazivala, znate, ja bih javno, evo ovako zamolio ako smijem kao zamjenik ministrice kulture ravnatelje muzeja i galerija u Hrvatskoj da mi samo na dva pitanja pošalju odgovore pismene. Prihod, od prodanih ulaznica u 2014. godini i broj posjetitelja u njihovom muzeju u 2014. godini, to je jedno pitanje. A drugo pitanje bih uputio svim ravnateljima muzejima, galerija, posebno ovim 12, 13, 15 koji su se sastali i posebno ravnatelju Muzeja za umjetnost i obrt. Koliko zbirki ste prijavili i upisali u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. To je vrlo zanimljivo pitanje. Evo, dva pitanja i to je analiza postojećeg stanja naših muzeja. Što se tiče javne rasprave i tu smo imali neke podatke, znači znači u 7. mjesecu, u listopadu prošle godine, u prosincu i u siječnju ove godine još su bili sastanci Hrvatskog muzejskog vijeća na kojima su mogli intervenirati oni koji su to željeli. Osim toga ponavljam, nalazimo se u prvom čitanju i spremni smo dapače za svaku konstruktivnu raspravu i raspravu na razini, ali ne na podmetanja. Kaže da nacrt zakona eliminira članak koji govori o središnjoj hrvatskoj instituciji koja se bavi muzejskom djelatnošću. Pa nije je niti bilo u važećem zakonu, Muzejski dokumentacijski centar, ali će biti u Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske. To je cijeli naziv tog pravilnika u kojem će apostrofiran biti Muzejski dokumentacijski centar, upravo ona institucija koja će se baviti tim tim poslom. Kaže nacrt zakona nije ugradio izuzetno važnu obvezu muzeja od 2007. godine, a odnosi se na registraciju muzejskih zbirki kojom se utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za muzejske zbirke. To je to pitanje koje sam uputio. I to nije istina. Članak 9. jasno piše da su muzeji obavezni registrirati u Registar kulturnih dobara svoje zbirke, osim one koje su povremeno i privremeno u Hrvatskoj. Pa nećemo valjda Guercina registrirati u Registar kulturnih dobara. Dakle sve u svemu rekao bih da se dezinformira javnost kroz pumpanje, da tako kažem i ispade doslovno nekih koji bi željeli predstavljati struku, ne čita se zakon niti važeći niti ovaj prijedlog nego se barata paušalnim ocjenama, a koliku štetu su nanijeli upravo ti napisi, intervjui u odnosu naših kulturnih institucija sa onim čimbenicima koji se zovu kompanije, gospodarstvenici, osiguravajuća društva, banke od kojih mi očekujemo da daju novac za naše projekte. To će se tek vidjeti. Nažalost, ravnatelji muzeja bi morali dobro promisliti jesu li uistinu te primjedbe koje su oni napisali utemeljene. Nisu, niti jedna koju su poslali mailova okolo ne stoji. Ponavljam, ključno je sljedeće. Svaka osoba punoljetna u ovoj državi će imati pravo osnovati svoj muzej, bilo kao ustanovu, bilo kao trgovačko društvo. Da li će to dobiti kao dozvolu, o tom će odlučiti struka. Zakon o muzejima, uz Zakon o trgovačkim društvima ukoliko ja ili vi želimo da to bude trgovačko društvo, Zakon o ustanovama ukoliko će to biti ustanova. Ali moj je rizik, dopustite, kao vlasnika ponosnog nekoliko slika Marijana Trepšea da osnujem ja zbirku Šipuš pa da vidim jel ću zarađivati ili neću. Pustite me da probam i da propadnem. Nisam siguran da će moja zbirka i mojih 4-5 slika obiteljskog nasljeđa štetiti ovoj državi ili nekom velikom muzeju u ovom gradu ili ovoj državi. Hvala lijepa. Poštovani zamjeniče ministra, pustio sam vas da sve iskalite u saborskoj govornici, ali moram vas sada upozoriti kao što ste vi javnost upozoravali sa saborske govornice da ni ja ni saborski zastupnici s vama ne polemiziraju o vašoj stručnoj ocjeni, ih možete ograničiti da govore stručno u Hrvatskom saboru jer oni ovdje nisu otvorili niti sam ja rekao otvaram stručnu raspravu o muzejima. Ovo je politička rasprava i svaki zastupnik može sukladno svojim stajalištima ili čak političkim uputama ako ih želi primiti, raspravljati o prijedlogu. Drugo što želim također reći, bez obzira koliko se vi slagali ili ne slagali, ovaj Sabor će donijeti zakon onako kako on bude htio. Da li ste vi zadovoljni sa stručnošću saborskih zastupnika ja bih volio da jeste, ali bih više volio da su građani Hrvatske zadovoljni sa političkim stavom saborskih zastupnika pa makar bio ponekad izvan struke. Posebno kad je riječ o usklađenosti zakona, a to više nije muzejska struka nego zadaća Hrvatskog parlamenta i njemu u tom smislu nadređene institucije Ustavnog suda. A polemizirat sa saborske govornice sa napisima u medijima, posebno ako ti mediji nisu prisutni ovdje, nisu prisutni ovdje i stručnjaci koji su iznosili pa ne mogu odgovoriti ni vama, ni meni pa zadržimo se na raspravi vezano samo za Sabor. Ispričavam se, ovo sam morao reći jer je moja zadaća da omogućim zastupnicima da govore prema svojem nahođenju. Niti ja, niti vi možemo dati štambilj da je to bila stručna ili nestručna rasprava. A sad se ispričavam svima vama koji ste pokazali strast za ostvarivanje zastupničke dužnosti do krajnjih granica, pa dajem repliku poštovanom kolegi Jasenu Mesiću. **Mesić, Jasen (HDZ)** Pokušat ću vrlo kratko. Nadam se da ću imati vremena. Pročitao sam sve članke zakona. Molim vas kolegice Jadranka pustite neka./… Ispričavam se gospođo Blažević, bitno mi je vrlo ovo. Dakle, članak 9. kaže sljedeće uvaženi se ne razumije./… glazbenih večeri, ja vas cijenim i cijenim vaš …/Govornik se ne razumije./… Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Načelno točno, ali ne do kraja. Da bi se primjenjivali mora imati rješenje o registraciji. Ako ga nema ovo ne vrijedi boba. Prema tome, ne mora Vugrinec ako ne želi registrirati kulturno dobro i onda mu je ne možemo zaustaviti ako nije registrirano ili ako služba u međuvremenu samoinicijativno nije prišla. Prema tome, to nije skroz do kraja točno, nije do kraja točno. Načelno da, ali shvaćate kako je ovo formulacija zakulisna. To je jedna stvar. Druga stvar. Ići u izbornoj godini potpisivati projekt javnog privatnog partnerstva za Hrvatski povijesni muzej u iznosu od 150 milijuna kuna ja se u izbornoj godini 2011. nisam usudio, nisam usudio i nisam želio potpisati natječaj za izbor izvođača i za dodatnu projektnu dokumentaciju. Jer sam smatrao u izbornoj godini ići na takav projekt da je možda malo prehrabro, da ne upotrijebim težu riječ. Ja vjerujem da će i nastojim vjerovati da će to biti po zakonu, ali pogledat ćemo na kraju trošak. Ja sam tada radio samo one velike projekte koji su bili započeti prije, koje jednostavno dinamikom sam raditi morao. Takve nove projekte ja ne bih išao u izbornoj godini. Hvala lijepo. Evo kolegi Mesiću samo da repliciram. Dakle, muzejske ustanove za koje važi i sadašnji Zakon o muzejima, a za koje će važiti nadam se i sljedeći zakon obvezne su u nekom trenutku svoje zbirke koje imaju registrirati u registar. I zato sam postavio to pitanje kao jedno od ključnih. Vi znate kao bivši ministar da je to i je jedno od problematičnih pitanja naših muzeja. …/Upadica Mesić, ne Evo ga, znači to je jedan veliki posao, odgovoran posao za koji su i ravnatelji vrlo odgovorni i zato na taj način je to već jedno pitanje koje bi dalo analitički odgovor o situaciji u našim muzejima. Što se tiče Povijesnog muzeja rizik je velik. s čim bih bilo Ministarstvo kulture zadovoljno to je sljedeće. Nastavljen je posao koje je započelo Ministarstvo kulture kada ste vi bili tamo i gospodin Biškupić kada je otkupljena zgrada. Uistinu je postojao jedan sporazum koji gospodin Mesić nije potpisao u toj 2011. godini između Tvornice duhana Zagreb i Ministarstva kulture kojeg smo realizirali. prošle godine. Ali smo isto tako željni, voljni da kompletna dokumentacija bude gotova, da su sve dozvole građevinske, lokacijske spremne i ako bude sreće onda će ići po jednom modelu financiranja, ako neće ići će po drugom. Ali bilo tko da nastavi imat će spremnu kompletnu projektnu dokumentaciju. Dakle, iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu, listu prijavljenih za repliku i odgovora na repliku i završno izvješće. Sve smo to završili. raspravu zaključujem. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zakazujem nastavak plenarnog zasjedanja Hrvatskog sabora u srijedu 4. ožujka ove godine u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o osiguranju s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 799. Želim vam ugodan vikend, želim da odradite sve što trebate. Vidimo se u srijedu. Hvala vam